I prelazimo na posljednju točku dnevnoga reda za danas. To je prijedlog Odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 126. … /Upadica se

Po Poslovniku po kojem mi radimo po članku 228. točno se kaže što se treba napraviti i kako se treba napraviti. I bez obzira što ste napravili jedno silovanje i Poslovnika i zdrave pameti bilo bi bar pristojno da ste tijekom dana odštampali novi prijedlog dnevnog reda gdje bi zastupnici vidjeli da ste ovu točku koju ste danas uvrstili u dnevni red stavili kao 5. točku dnevnog reda. A radi zapisnika ću pročitati, dakle članak 228. nakon što je dnevni red utvrđen predsjednik Sabora na odgovarajući način objavljuje utvrđeni dnevni red. Redoslijed rasprave točaka dnevnog reda kako je utvrđeno u pravilu se ne mijenja u u tekućem tjednu zasjedanja. A mi ga mijenjamo već u prvom danu. Na početku svakog dana zasjedanja predsjednik Sabora u pravilu objavljuje o kojim će se točkama dnevnog reda raspravljati tog dana. Ako se ne varam niti predsjednik Sabora niti svi vi koji ste se danas mijenjali na predsjedavajućoj stolici niste poštivali odredbe ovog članka 228. stavka 3. Statuta, tijekom sjednice iznimno može se promijeniti redoslijed rasprave i odlučivanja ako za pojedine točke dnevnog reda nema izvješća nadležnih radnih tijela i predlagatelja ili Vlade. Na kraju dnevnog zasjedanja predsjedatelj će u pravilu objaviti o kojim će se točkama dnevnog reda raspravljati sljedećeg dana. Predsjednik Hrvatskog sabora je također u petak rekao o kojim točkama će se danas raspravljati. Prema tome, dakle ovo je čista povreda Poslovnika, čisti nekorektni odnos prema kolegama zastupnicima no kažem kad se stvari siluju onda se obično nekome razbiju o glavu. A ovo je čista zloupotreba pločice povrede Poslovnika. Nema povrede Poslovnika. Prvo, silovanje je ozbiljno kazneno djelo. Nitko ovdje nikoga nije silovao. Druga stvar, kaže naš Poslovnik da nakon što je dnevni red utvrđen predsjednik Sabora na odgovarajući način objavljuje utvrđeni dnevni red. Utvrđeni dnevni red je objavljen na web stranici Sabora, pogledajte, uvjerite se. se ne razumije./… Pustite me da završim, nemojte dobacivati. … /Upadica se ne razumije./… Uopće nisam nervozan, niti malo. To je odgovarajući način. Ali ja ne znam zašto vi ne odete na web stranicu Sabora? Ako trebate u tom smislu pomoć recite pomoći ćemo vam. I drugo, redoslijed rasprava točaka dnevnog reda kako je utvrđen u pravilu se ne mijenja u tekućem tjednu zasjedanja. U pravilu se ne mijenja, a iznimno se može promijeniti. Dakle, ni u jednoj od točaka koje ste naveli Poslovnik nije povrijeđen. To ja kažem, a vi se obratite Odboru za Ustav i Poslovnik pa ćete dobiti njihovo tumačenje. … /Upadica se ne razumije./… Nema rasprave sa predsjedavajućim, i to piše u Poslovniku, nakon što predsjedavajući sjednice dade tumačenje po povredi po povredi Poslovnika nema rasprave nego se možete najaviti da ćete se obratiti Ustavu za Poslovnik. Molim vas konzultirajte **Šuker, Ivan (HDZ)** Tražim stanku u ime kluba jer ste bezobrazni. Ja uopće nisam **Stazić,